Ще Ви прочета Програмата за 7 – 9 декември 2022 г. Колеги, днес е първата сряда от месеца и съгласно Правилника в Програмата влизат по право предложения на парламентарните групи по реда на чл. 48,

е: „1. Първо гласуване на: Законопроекта за противодействие на корупцията. Вносители са Кирил Петков и група народни представители на 19 октомври 2022 г.; Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Вносител е Министерският съвет на 1 ноември 2022 г.“ Предложение от парламентарната група на „Движение за права и свободи“: Първо гласуване на Законопроекта за контрол за прилагане на дерогацията и закупуването, вноса или трансфера на суров нефт,

Предложение от парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Няма постъпило предложение. Предложение от парламентарната група на „БСП за България“:

Христо Симеонов и група народни представители на 2 ноември 2022 г.“ Предложение от парламентарната група на „Демократична България“. Няма постъпило предложение. Предложение от парламентарната група на „Български възход“. Няма постъпило предложение. Предложение от парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Няма постъпило предложение. Тези точки влизат по право съгласно Правилника и няма да бъдат подлагани на гласуване. Следващите точки ще бъдат подложени на гласуване, както и съвместното разглеждане на законопроектите за противодействие на корупцията и законопроектите за предучилищно и училищно образование по предложение на Председателския съвет. „4. Първо Първо гласуване на Законопроекта за противодействие на корупцията. Вносители са Кирил Петков и група народни представители на 19 октомври

г. 5. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Вносител е Министерският съвет на 31 октомври Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители на 19 октомври 2022 г.; Христо Симеонов и група народни представители на

Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет на 4

2022 г. 12. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносители са Костадин Костадинов и група народни представители

14. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство за стратегическо партньорство между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства.

на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно заявката на Нидерландия и Австрия, че няма да подкрепят България за присъединяването ни към Шенгенското пространство,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

Изслушване на директора на НЕЛК Кънчо Райчев на основание чл. 111 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание относно проблеми на хората с увреждания в работата на ТЕЛК и НЕЛК. Вносители са Деница Сачева и група народни представители

относно строителството и напредъка на трансевропейски транспортен коридор IV в частта му, преминаваща през територията на Република България в участъка Видин – Кулата; магистрала „Хемус“ и магистрала „Черно море“.

г. 18. Парламентарен контрол по чл. 92 – 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.“ Колеги, ще Ви помоля да гласуваме Програмата в частта, подлежаща на гласуване, както и съвместното разглеждане на законопроектите за противодействие на корупцията и законопроектите

във връзка с дневния ред, който гласувахме по ал. 8, парламентарната група на „Движение за права и свободи“ е втора по ред този месец и сме внесли за първо гласуване Законопроекта за контрол за прилагане на дерогацията за закупуването, вноса или трансфера на суров нефт, превозван по море, и на нефтопродукти с произход от Русия или изнесени от Русия. Искам да оттегля гледането на този законопроект днес със следните мотиви. Има внесен законопроект от парламентарната група на „Демократична България“, който третира работата на комбината във връзка с този законопроект и във връзка с петролното ембарго. Според нас би било по-добре двата законопроекта да се гледат едновременно, тъй като имат съществена връзка помежду си, доколкото другият законопроект ще бъде гледан днес и утре на двете комисии – Икономическа и Енергийна. Това е основният ни мотив да оттеглим Законопроекта, но с уговорката двата законопроекта да влязат следващата седмица в зала, когато бъде готов докладът по втория законопроект. Колкото до спора, който водихме – Законопроектът няма доклад за 72 часа – това е второто основание, но тук важи общият текст „освен ако залата реши друго“. В случая използвам факта, че е по-удачно да се гледа заедно с другия законопроект, вместо да подлагаме на гласуване и че може да влезе и

Предвид, че точката беше оттеглена, а Декларацията е по тази тема, благодаря на господин Цонев, за което. Господин Председател, колеги! На 2 декември 2022 г. служебното правителство временно отмени Решение № 569 от 29 юли 2022 г., с което четворната коалиция с участието на „Продължаваме Промяната“, БСП и „Демократична България“ беше наложила забрана за износ на преработени петролни продукти от българската държава от 5 декември, което е преди два дни – ние трябваше да спрем да изнасяме от България петролни продукти. Решение, което е в пълна противоположност с икономическите интереси на България. Нещо повече – то е поредното в позорната хронология от престъпни действия, с които не се цели нищо друго освен доказване на безукорна лоялност от страна на всички партии в българския парламент, с изключение на ВЪЗРАЖДАНЕ, към техните задокеански господари. Лоялност, която ще трябва да бъде заплатена от българските граждани, по-голяма част от които нямат никакво желание да бъдат въвличани във военния конфликт в Украйна. За сведение на самоопределящите се като евроатлантически партии в парламента, продуктите, произведени от суровини с произход извън митническата територия на Европейския съюз, добиват произход на страната, в която са произведени, и към момента не попадат под никакъв европейски санкционен режим. Казано накратко – произведените у нас горива са с български произход и не подлежат на санкции. Ако нашите европейски партньори не изискват подобни стъпки от нас, какво друго освен комсомолска сервилност представлява целият този фарс? Ограничаването на износа на нефтопродукти, произведени от руски суров нефт, ще доведе до значително намаляване на производствения капацитет и ограничаване на цялостната дейност на дружествата, опериращи на българския пазар. Подобна мярка ще окаже пряко влияние върху износния потенциал на страната ни, влошавайки необратимо търговското салдо и постъпленията от износ с всички произтичащи от това негативни последствия за бюджета. Намаляването на производството на горива и нефтопродукти ще създаде значителен риск от дефицит на тези продукти на вътрешния пазар, което неминуемо ще доведе до увеличаване на цените им. Това ще засегне всеки едни български гражданин. Браншовите организации са категорични, че осигуряването на нужните количества суровини от алтернативни източници е напълно невъзможно както заради липсата на подходяща инфраструктура, така и заради ограничените обеми, които могат да бъдат доставени при изгодни условия през Босфора според законодателството на Република Турция. Ако рафинерията в Бургас спре да работи, трябва да внасяме горива от различни източници. Това моментално би предпоставило тежка криза на пазара на горивата. Дали става дума за два танкера по 5 хил. тона на ден от Турция, което е капацитетът за преминаване на Босфора, или по 200 цистерни дневно от Гърция, ако изобщо имат такова количество и могат да го доставят, ценовият шок би бил катастрофален най-малкото защото 70% от преработвания в „Лукойл Нефтохим Бургас“ нефт към средата на тази година е с произход Русия. С такъв произход е около 90% от дистрибутираното у нас дизелово гориво. Временната отмяна на решението на четворната коалиция обаче е с давност едва до март 2023 г. и по същество не е никакво решение на тежките последствия, които би имало влизането му в сила. Отделно от това сме свидетели на опити за неговото заобикаляне чрез нови предложения от различни парламентарни групи в настоящото Народно събрание. Вече има внесени такива от „Продължаваме Промяната“, от ДПС и от „Демократична България“. На фона на тази най-актуална тема не бива да забравяме, че само преди няколко месеца същата тази четворна коалиция наложи подобни самоограничения по отношение на доставките на газ, което доведе тежки месеци за българските граждани и българския бизнес. Отново преди няколко месеца правителството на Кирил Петков, Асен Василев и Корнелия Нинова записа в Националния план за възстановяване и устойчивост, че България трябва да унищожи 50% от въглищните си мощности до 2026 г. и да ги премахне изцяло до 2038 г. Договори за доставка на ядрено гориво от неруски източници липсват и ние от ВЪЗРАЖДАНЕ припомняме, че повече от 80% от произведената в България електроенергия идва от АЕЦ и от въглищни мощности. Техните приходи обезпечават енергийната ни независимост и всяка възможна финансова подкрепа към българския бизнес. За да обобщим, ако трябва да сме стриктни към нашите общностни ангажименти, ние трябва да се лишим изцяло от руски газ, от руски суров петрол в рамките на следващите две години, да закрием половината си въглищни мощности в рамките на четири години и някъде в този период да спрем да получаваме руско ядрено гориво за единствената си атомна централа, при положение че ясни алтернативи на всичко това към момента няма. Колеги, дали няма да бъде много по-изгодно икономически, ако през лятото на 2023 г. просто не напуснем Европейския съюз (шум), за да гарантираме собственото си оцеляване? С оглед сериозността на ситуацията и последиците от взетите напълно неадекватни решения и направени предложения в енергийния сектор, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ внасяме искане до Президента на Република България за спешно свикване на Консултативен съвет за национална сигурност във връзка с възникналите редица заплахи за енергийната сигурност на България и настояваме той да осъществи правомощията си в най-кратък срок. Днес внасяме това искане и очакваме възможно най-бързата реакция. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ! България трябва да се държи като една достойна страна, особено в условия на война, особено тогава, когато на Европа е трудно. Недопустимо е една частна компания да упражнява подобен натиск над българското правителство, да заплашва, че ще затвори мощностите си, да заплашва, че няма да има горива в страната, да заплашва, че много хора ще останат без работа. Най-недопустимо е българското правителство да се поддава на този натиск и да излиза на обща пресконференция с тази компания. Затова от „Демократична България“ предлагаме и внесохме в петък законодателно предложение, с което предлагаме да се поеме оперативен контрол над рафинерията в Бургас. Това е част от наше последователно поведение. На 13 май 2022 г. ние предложихме цялостен план за депутинизация на страната, в който една от точките, които включва, е точно тази. Какво означава това? Въвеждане на особен търговски управител в „Лукойл“ Нефтохим, с който ще могат да бъдат защитени интересите на страната, тоест правителството ще има възможност тогава, когато под една или друга форма имаме злоупотреба с монополно положение или пък са застрашени по някакъв начин интересите или определени икономически отрасли на страната, да може правителството да назначи този да назначи този особен търговски управител, който поема управлението на рафинерията. В момента това ще доведе до три изключително важни ползи за страната. На първо място, ще паднат цените на горивата.

„Лукойл“ и днес плаща и преработва петрол, закупен на цена, доста по-ниска, и ние, разбира се, плащаме, когато зареждаме на бензиностанциите петрол, все едно купуваме брент, но всъщност се купува сорт „Уралс“, който се преработва и който на барел е между 20 и 30 долара по-евтин. Тези пари вместо обаче да влязат в българския бюджет или да гарантират по-ниска цена на бензиностанциите, отиват в бюджета на руската държава и в една частна компания.

На второ място, плащането на данъци. От 2007 г. „Лукойл“ по никакъв начин не е изпълнявал в пълен обем и не е попълвал хазната с нужните данъци, които трябва да се плащат за работата, която е извършвана тук. Планът е при поемане на оперативен контрол тези суми, вместо да изтичат от страната, да влизат в държавната хазна. На последно място, нефтеният терминал в Росенец, който правителството така услужливо увеличи срока на действие с 24 години, да се върне под контрола на българската държава, така, както беше преди. Защото това дава допълнителен инструмент за натиск и за контрол на българската държава върху рафинерията в Бургас. Това не е екстравагантна практика, нито е насочена единствено към „Лукойл“. Тук става дума за всяка българска компания, която е част от енергийната сигурност и е стратегически обект за страната. Същото направиха в Италия, същото направиха в Германия. В Германия газовите хранилища на „Газпром“ бяха поети на оперативен контрол от страната, както и три рафинерии на „Роснефт“, същото се случи в Италия с рафинерията на „Лукойл“ на остров Сицилия. Добре е ние да предприемем същите стъпки и да получим Вашата подкрепа тук. „Демократична България“, и това е наше последователно усилие от доста години, води и предлага мерки в тази посока. Ние започнахме с делата в НАП за ревизионните актове на „Лукойл“, които така и не получихме. Продължихме в Четиридесет и седмото народно събрание с предложение за която да установи всички факти и обстоятелства около вноса на руски петрол за рафинерията, както и предложения по отношение на данъчните складове и тяхната прозрачност. Затова и днес внесохме в Деловодството на Народното събрание това законодателно предложение. „Демократична България“ призовава всички политически сили да ни подкрепите, тъй като освен всички други изказани аргументи това ще бъде много важен лакмус и по отношение на Шенген. С това законодателно предложение ние защитаваме и националния си интерес, защитаваме обаче националното си достойнство и е време да отвоюваме тази българска територия,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! От „Български възход“ вчера внесохме Проект на решение, с което ще поискаме Народното събрание да задължи председателя и министрите на Република България в рамките на Съвета на Европейския съюз да гласуват против всички предложения и инициативи на Кралство Нидерландия като реципрочна мярка спрямо необоснованите решения на правителството на Нидерландия

с голямо мнозинство Народното събрание подкрепи декларацията относно присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, внесена от БСП. Въпреки това правителството на Нидерландия към днешна дата реши да блокира членството ни в Шенген. Въпросът е защо, след като България е изпълнила критериите за присъединяване към Шенгенското пространство още през 2011 г. и и готовността ѝ е потвърждавана многократно от Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия и Европейския парламент и след като отпадна мониторингът за България? Ако нидерландското правителство е право в своите твърдения за България, защо всички европейски институции и останалите страни – членки на Европейския съюз, ни подкрепят? Единството на Европейския съюз е поставено на карта. Поради незнайни за нас причини някой се опитва да раздели България от европейското семейство – дали не е просто защото сме българи? Двойните стандарти са недопустими. В сложната геополитическа ситуация днес това решение е успех за всички онези, които искат по-слаб, по-разединен и по-колеблив Европейски съюз. Европейската солидарност не е само на фронта в Украйна. Тя се проявява и във всяко едно действие на Европейския съюз и едно такова решение на Съвета рискува да остави дългосрочни последици. Когато сме в едно семейство, трябва да назоваваме проблемите с истинските им имена. Когато някой твърди, че границата ни може да бъде премината срещу сумата от 50 евро, би следвало да даде доказателства за това. Докато българските гранични полицаи пазят с живота границите на България и на Европейския съюз, хиляди мигранти доста свободно преминават средиземноморските шенгенски граници на Съюза и съставляват основната маса от незаконна миграция в Европа. За съжаление, зад това унизително решение на Нидерландия стоят и множество български грешки и дефицити. На първо място, дългогодишната политика на българската дипломация за вечното „Да!“, беззъбата и угодническа позиция, която често заемаха нашите представители, с надеждата, че всичко ще се размине и ще се реши самò. На второ място, това решение е провал на така наречените европейски политически семейства, които много в тази зала наричаха братски и сестрински. Къде е подкрепата на онези политически партии, къде е българското лоби в Европейския парламент и в националните парламенти на страните членки? Къде са българските евродепутати?! Ето защо българската държава трябва да започне да се държи адекватно, а адекватност в този случай за нас означава реципрочност. Българският народ не следва да носи колективна отговорност, защото, ако е налице неизпълнение на дадени препоръки, мерки и политики, то Европейският съюз има достатъчно други лостове и механизми за налагане на санкции. Очевидно това не е така, защото няма решение на орган на Европейския съюз, който да не потвърждава готовността на страната ни за присъединяване към Шенгенското пространство. Ние от „Български възход“ няма да допуснем да бъдем втора категория хора и да се отнасят към нас като към задгранична територия. Няма да позволим да се прави компромис с българското знаме и достойнството на българския народ. Затова разчитаме на Вашата подкрепа относно внесения Проект за решение. Нека да проявим единство и да покажем на цяла Европа, че българите не сме втора ръка европейци и България е готова и следва да бъде част от Шенген. Благодаря.

на съюзнически и чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил: – преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Военновъздушните сили на Гърция; – преминаването през въздушното пространство на Република България и кацане на територията на страната е с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на Военновъздушните сили на Ирак;

Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценката на военните параметри на преминаването с оглед на отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните санкционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прелитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи – Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на външните работи.

изпращането и използването извън територията на Република България на военно-транспортен самолет до Румъния и обратно с екипаж военнослужещи от състава на Военновъздушните Уведомленията са постъпили на 1, 2 и 6 декември 2022 г., с входящи номера 48-203-09-20 и от 21 до 23, които са предоставени на Комисията по отбрана.

на програмния бюджет към 30 септември 2022 г. от Министерството на енергетиката. Отчетът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по енергетика.

внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 19 октомври 2022 г., и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности,

Кой от Комисията по правни въпроси ще представи Доклада? Заповядайте. „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 48 202-01-27, внесен от Министерския съвет на 1

На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: господин Крум Зарков – министър, госпожа Юлия Ковачева – заместник-министър, господин Емил Дечев – заместник министър, госпожа Мирослава Манолова – началник на политическия кабинет на министъра, госпожа Даниела Белчина –директор на дирекция „Съвет по законодателство“; от Комисията за противодействие на корупцията господин Антон Славчев – председател. Разглежданите законопроекти представляват законодателна инициатива, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. Внесеният от Министерския съвет Законопроект беше представен от министъра на правосъдието, господин Крум Зарков, който посочи, че Законопроектът стъпва на концепцията, че е необходимо да се създаде нов разследващ орган, който да се занимава с корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности. Основната цел на предлагания законопроект е създаването на ефективен орган за борба с корупцията, който да съсредоточи в себе си само онези правомощия, които пряко засягат превенцията и противодействието на корупционните престъпления. С Проекта на закон се предлага структурна и организационна реформа, като се създава Комисия за противодействие на корупцията, състояща се от 5 членове, определени по съвършено нов начин. Предлага се двама от членовете да се избират от Народното събрание, един да се назначава от Президента на Републиката и по един да се избира от Общото събрание на съдиите от от Върховния административен съд. Предвижда се Комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят ще се определя чрез жребий. Министърът акцентира върху основните направления на работа на новата структура, като посочи, че първото направление е свързано с провеждането на политика по превенция на корупцията чрез събиране и анализ на информацията за националните антикорупционни политики и мерки. Другото основно направление е свързано с разкриването и разследването на определени престъпления, характеризирани като корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности. Законопроектът предвижда разследването да се осъществява от служители на Комисията, назначени на длъжност „разследващ инспектор“, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Предлага се служебните им правоотношения да възникват, съответно да се прекратяват, не от председателя на Комисията, а с решение на Комисията като колективен орган, като на разследващите инспектори няма да може да се възлагат други дейности извън дейността по разследване на престъпления. Предвижда се на длъжност „разследващ инспектор“ да се назначават юристи с най-малко 10 години юридически стаж след проведен конкурс и успешно премината проверка за почтеност. Със Законопроекта се предлагат промени и в други закони с оглед на преструктурирането на сегашната Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и създаването на Комисия за противодействие на корупцията. Предвижда се ограничаване на обхвата на действащия антикорупционен закон, като с разпоредбите ще се уреждат конфликтът на интереси, публичността на имуществото на широк кръг лица, както и отнемането на незаконно придобитото имущество. Предлагат се промени и в Наказателно процесуалния кодекс, като се създава възможност за съдебно обжалване на отказите за образуване на досъдебно производство. Бюджетът на Комисията за противодействие на корупцията ще бъде структуриран за сметка на утвърдения бюджет на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. С внесения от Кирил Петков и група народни представители законопроект се цели да се постигне ефективна борба с корупцията и да се създадат гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите. С Проекта на закон се предлага структурна и организационна реформа, при която дейността по противодействие на корупцията и установяване на конфликт на интереси се разделя от дейността по отнемане на незаконно придобитото имущество, като се създава Комисия за противодействие на корупцията, а действащата Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото Законопроектът предвижда проверка на професионалните и нравствените качества на членовете на Комисията за противодействие на корупцията, както и завишени изисквания за стаж на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията. Създава се механизъм за проверка на почтеността и на разследващите инспектори и се оптимизира процесът на подаване на декларациите за несъвместимост, имущество и интереси. Със Законопроекта се създава фигурата на разследващия инспектор, който ще извършва действия по разследване на корупционни престъпления по реда на но при запазване на ръководната роля на прокуратурата в досъдебното производство. Предвижда се възможност за обжалване по съдебен ред на постановленията на наблюдаващия прокурор, с които се отказва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

В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Надежда Йорданова, Хамид Хамид, Явор Божанков, Рая Назарян, Петър Петров и Александър Николов. Народните представители Надежда Йорданова, Хамид Хамид, Явор Божанков, Рая Назарян и Александър Николов се обединиха около становището, че е необходимо качествено антикорупционно законодателство, като заявиха принципна подкрепа и за двата законопроекта. Госпожа Йорданова акцентира върху необходимостта от антикорупционна реформа и създаване на достатъчни гаранции за по-добра защита на засегнатите физически и юридически лица, както и за неутралитет и по-висок професионализъм на членовете на създаваната комисия. Тя изрази несъгласие с предложението на Министерския съвет за изключване от обхвата на Законопроекта обследването на конфликта на интереси и проверката на имуществените декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности. Народният представител Хамид Хамид определи като дискусионни въпросите, свързани с ръководството на Комисията за противодействие на корупцията, ротационното председателство, както и разследващите функции на инспекторите и на оперативните работници. Той направи предложение да бъдат поканени за участие в работната група по законопроектите представители на Министерството на правосъдието, на действащата антикорупционна комисия, както и на гражданското общество. Госпожа Назарян обърна внимание върху ангажимента по Плана за възстановяване и устойчивост, поради което разглежданите законопроекти се ползват с приоритет. Тя отбеляза, че законопроектите се нуждаят от прецизиране, тъй като съдържат многобройни недостатъци. Народният представител акцентира върху необходимостта от по-широко и обстойно обсъждане с участието на експертната и научната общност, включително и магистрати с оглед начина на конституиране на Комисията по противодействие на корупцията. Господин Николов изрази становище, че корупцията в България е стигнала до основите на гражданското общество, поради което подобно законодателство е съвсем навременно и необходимо. Господин Петров посочи, че има необходимост от качествено антикорупционно законодателство, но изрази несъгласие с предложението за създаване на разследващ орган в рамките на друг независим орган. Той отбеляза, че няма яснота относно ръководството на този разследващ орган, както и относно отчитането на работата му. Господин Петров заяви, че народните представители от ПГ ВЪЗРАЖДАНЕ ще се въздържат от подкрепа на законопроектите. Народните представители заявиха, че ще направят предложения за прецизиране на внесените разпоредби в срока между първо и второ гласуване на законопроектите. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси: 1. с 15 гласа „за“, без „против“ и 3 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Благодаря Ви. Кой ще представи докладите на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Представям: „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 48-202-01-27, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 3 ноември 2022 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроекта за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, с посочения по-горе номер, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха: господин Крум Зарков – министър на правосъдието, и господин Антон Славчев – заместник-председател на КПКОНПИ. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Зарков. Господин Зарков представи Законопроекта, като го съпостави със Законопроекта за противодействие на корупцията, внесен от Кирил Петков и група народни представители. Акцентира върху три групи разлики, които имат за цел да постигнат по-висока ефективност и независимост на новия орган за борба с корупцията – Комисията за противодействие на корупцията. Първата група разлики между двата законопроекта е насочена към начина на конституиране и функциониране на органа за противодействие на корупцията. Предлага се той да не бъде изцяло избиран от Народното събрание, а да бъде сформиран на квотен принцип – един член да бъде предлаган от президента; двама членове да бъдат номинирани от Народното събрание и по един член, излъчен от общите събрания на върховните съдилища – от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд. По този начин ръководството ще се състои от петима членове с мандат от 5 години, като всеки един от тях ще бъде председател на Комисията за по една година. Първият председателстващ ще бъде избиран чрез жребий. По този начин се търси гарантиране независимостта на този важен орган. На следващо място в Законопроекта е залегнало предложението разследващите инспектори да бъдат назначавани от Комисията, а не еднолично от нейния председател, като така се залагат гаранции за независимостта им от колективния орган. Втората група разлики е насочена към дейността на Комисията. Предлага се тя ексклузивно да се занимава с разследване на тесен кръг от престъпления, така наречените корупционни престъпления – подкуп, длъжностно присвояване, безстопанственост, неизгодна сделка, пране на пари, престъпленията срещу данъчната и финансовата система, свързани с укриването на доходи, и съответно да разследва тесен кръг от лица. Това са лицата, заемащи висши публични длъжности. Тази мярка цели, от една страна, постигането на по-висока ефективност, а от друга – защита правата на гражданите. Министър Зарков подчерта, че с предлаганата промяна се прави разграничение между „висши публични длъжности“ и „публични длъжности“. Беше посочено, че между първо и второ гласуване на Законопроекта списъкът с тези длъжности може да бъде коригиран по целесъобразност от Народното събрание. Третата група от предлагани промени е насочена към ясното разграничаване както във функциите, така и в изискването за заемане на длъжността разследващ инспектор и оперативен служител. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати и 2 гласа „въздържал се“ Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 48-202-01-27, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г.“ Благодаря. Кой ще представи общият Доклад на Комисията по превенция и противодействие на корупцията? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване – общ проект относно Законопроект за противодействие на корупцията, № 48-254-01-9, внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 19 октомври 2022 г. и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 48-202-01-27, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На свое редовно заседание, проведено на 10 ноември 2022 г., Комисията по превенция и противодействие на корупцията разгледа Законопроект за противодействие на корупцията, № 48-254-01-9, внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 19 октомври 2022 г., и Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 48-202-01-27, внесен от Министерския съвет на 1 ноември 2022 г. На заседанието присъстваха – от Министерство на правосъдието: министър Крум Зарков, а от името на вносителите на първия законопроект: народният представител господин Милен Матеев. Двата разглеждани законопроекта представляват законодателна инициатива, която е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост. Господин Милен Матеев представи в резюме Законопроекта, внесен от Кирил Петков и група народни представители. Той посочи основните критики към действащия закон, които са механичното съчетаване в рамките на една институционална структура на пет различни функции и акцентира на основната идея: разделянето на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на две отделни комисии Комисия за противодействие на корупцията като колективен орган, състоящ се от председател и четирима членове, избирани от Народното събрание, а сега действащата КПКОНПИ, се трансформира в Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество. Той изтъкна, че предложените промени ще доведат до децентрализация и по-ефективно управление на процесите и по този начин ще бъдат постигнати заложените в закона цели. Липсата на разследващи функции на КПКОНПИ е сред ключовите недостатъци, на които Законопроектът дава решение. С предлаганите промени се създава възможност разследващи инспектори към антикорупционния орган да осъществяват разследване по реда на НПК, като се осигурява обективност и независимост на разследващите органи. Създава се и механизъм за проверка на почтеността на разследващите инспектори и членовете на Комисията чрез периодични проверки за почтеност по време на заемане на длъжността им въз основа на предварително приети правила. Предвижда се също оптимизиране на процеса на подаване на декларации за несъвместимост и имущество и интереси, като се премахва ненужното дублиране и многократно подаване на една и съща информация. Господин Матеев акцентира, че не се накърнява ръководната роля на прокуратурата в досъдебното производство и не се дава безконтролна власт на никого. Министър Крум Зарков представи Законопроекта на Министерски съвет, като изтъкна, че двата законопроекта споделят общи цели и философия, а именно създаването на отделен орган, който има разследващи функции. Очакваните резултати са свързани с качествено подобряване на процесите, свързани с противодействието на корупцията, предотвратяването и установяване на конфликта на интереси, а оттам и при отнемането и при отнемането на незаконно придобитото имущество. Едно от основните направления е свързано с разкриването и разследването на определени престъпления, характеризирани като корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични длъжности, а другото направление е свързано с провеждането на политика по превенция на корупцията чрез събиране и анализ на информацията за националните антикорупционни политики и мерки. Министър Зарков постави акцент върху различията между двата законопроекта, а именно противодействието на корупцията по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности, както и това, че разследването трябва да бъде заедно с установяването на конфликта на интереси. Той посочи, че Комисията трябва да бъде политически независим орган, който да не се избира изцяло от Народното събрание, което да бъде гаранция за независимост. За тази цел да се прилага квотен принцип – двама от членовете да се избират от Народното събрание, един да се назначава от Президента на републиката и по един да се избира от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд, съответно от Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд. Предвижда се Комисията да се председателства на ротационен принцип за една година, като председателят ще се определя чрез жребий. Наред с това мандатът да е от 5 години без възможност за подновяване, както и изчерпателно изброените основания за прекратяване на пълномощията на членовете на Комисията без възможност за субективна преценка също са допълнителни гаранции за независимостта на този колегиален орган. По законопроектите взеха отношение народните представители Михал Камбарев, Рая Назарян, Илиян Йончев, Петър Петров, Георги Георгиев, Людмила Илиева и Смиляна Нитова, които изразиха принципна подкрепа и за двата законопроекта. В резултат на проведената дискусия Комисията по превенция и противодействие на корупцията: Първо, с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията, № 48-254-01-9, внесен от Кирил Петков Петков и група народни представители на 19 октомври 2022 г.; Второ, с 14 гласа „за“, без „против“ и 2 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи висши публични длъжности, № 48-202-01-27, внесен от Министерски съвет на 1 ноември 2022 г.“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

не само защо тя е от пакета закони по Националния план за възстановяване и устойчивост, а защото е един, надявам се, от приоритетите, които могат да съберат голямо мнозинство в тази зала, а именно борбата с корупцията по висшите етажи на властта. На вниманието ни са представени два законопроекта, които споделят обща философия и цел. Тези законопроекти имат за идея да съставят орган, който да може съсредоточено да преследва корупционните престъпления, извършвани от най-висшите публични длъжности. Двата законопроекта имат за общо това, че предвиждат този орган да има разследващи функции – много важен момент, и втори важен момент, че предвиждат и двата законопроекта да има възможност Комисията да оспори решения на прокуратурата да не продължи с работата, с внасяне на обвинение. Това е сериозен момент и нов елемент в нашето законодателство, което ще постави под съдебен контрол монополното решение на прокуратурата да образува или не досъдебно производство. Това са приликите в законопроектите. Аз ще представя този на Министерския съвет спрямо разликите, които двата законопроекта представляват, подчертавайки още веднъж, че идеята е една и съща. Това, което направихме в служебното правителство, е да стъпим върху дискусии, които са се провели в миналия парламент, тъй като този законопроект беше обсъждан, за да внесем повече гаранции по отношение на ефективността на този орган и неговата политическа независимост. По отношение на ефективността. Считаме, че за да бъде ефективен този орган, трябва да се занимава единствено с разследването на корупционните престъпления и с аналитичната дейност, която и без това е част от такъв тип тоест предлагаме да не се възпроизвежда критиката, че става механичен сбор от функции. В единия от законопроектите е предложено, освен тази разследваща функция, Комисията да се занимава и с установяване на конфликт на интереси. Много важно, но много различно производство – различно по своя характер, различно по своята философия, различно по отношение на лицата, които то засяга. Считаме, че за да бъде ефективна тази комисия, трябва да бъде фокусирана, тоест върху определен кръг лица и по определени престъпления, затова и сме дали по-тесен списък на лицата, които ще бъдат подопечни на тази комисия, тоест може да представляват интерес за нея, както и ясен списък със състави, престъпни състави, които наказателноправната теория е дефинирала като корупционни или свързани с тях. Това, което се случи в последните години, трябва да ни е за урок и да не повтаряме грешките. Една от големите критики, които вносителите и на двата законопроекта споделят, е, че този механичен сбор на различни процесуални правила, на различна философия на производство в един орган е неефективна. Споделяйки тази концепция, ние я развиваме и казваме: тази комисия трябва да се занимава само с разследванията на висшите длъжностни лица. Като казах висшите длъжностни лица, вече подчертах, че сме направили списък с лицата, които отговарят на тази дефиниция, като, естествено, този списък подлежи на преразглеждане между първо и второ четене съгласно това, което мнозинството в залата реши. Втората голяма група промени е свързана с политическата независимост. Трябва да успеем да излезем от спиралата, в която тези органи, които вече натрупаха определена история в България, биват обвинявани или за бухалка, или за чадър. За да се е случило това, трябва да има вътрешни механизми, включително чрез номинацията на членовете на тези органи. Да се избира цялостно петчленният състав на тази комисия от парламента, значи да се избира от мнозинството. Същото мнозинство, което евентуално избира Министерския съвет, същият Министерски съвет, който ще бъде най-много във фокуса на тази комисия. Такава е логиката на политическия процес и на конституционния ни модел. Затова предлагаме, запазвайки водещата роля на парламента с номинацията и избор на двама от членовете, другите трима да бъдат избирани – съответно посочени, от други органи – от президента един и от магистратите – втори, а именно от общите събрания на висшите Бързам да уточня, че, естествено, когато общите събрания на висшите съдилища изберат член на тази комисия, той ще престане да бъде магистрат за времето, в което изпълнява тази си функция, по същия начин престава да бъде, когато е избран във Висшия съдебен съвет например. Нещо повече, те действително да извършват контрол един върху друг и да не се поддават на своите политически пристрастия или предишен бекграунд, предлагаме да няма титуляр за председател за петте години. Уверявам Ви, аз съм работил в такъв орган. Както и да конституирате колективния орган, когато председателят номинира и избира администрацията, води и регулира заседанията, на практика той изземва основните функции. Неслучайно и публичният дебат винаги се фокусира върху личността на председателя. Затова предлагаме ротационен принцип на председател – всеки един от тези пет човека за пет години ще бъде председател за една. Идеята е, че всеки ще знае, че информацията, която получава, ако евентуално е била скрита или преиначена за другите, в Комисията ще бъде съвсем скоро обект на достояние на следващия и тъй като той ще е избран от друг това би трябвало да бъде достатъчна пречка за евентуално прекрачване на правомощията на председателя. Нещо повече, за да бъде тази комисия наистина независима, предлагаме мандатът да не може да бъде повторяем. Тоест членовете на Комисията ще имат само един мандат, за да не се чувстват длъжни да се харесат на тези, които евентуално трябва да ги изберат още веднъж. Само един мандат предлагаме и това също е разлика с другия законопроект. Предлагаме преждевременното прекратяване на мандата да може да бъде извършвано само по обективен критерии, а именно, не дай си боже, смърт или невъзможност за изпълняване на служебните задължения, но не и по субективен такъв, какъвто се явява неизпълнението на задълженията. Ако се приеме идеята тези хора да бъдат избирани от парламента, тоест от мнозинството и същото това мнозинство да може да прекрати във всеки един момент мандата им, ако счете, че те не си вършат добре работата, това е сигурен път за евентуална зависимост. И това също сме внесли като промяна. Трета група промени, с които няма на първо четене да влизам в детайли, са по отношение прецизността на различните текстове. Пак подчертавам, че ние продължаваме работа, която беше започната от предишната легислатура. Беше внесен законопроект, който беше обемно обсъждан имаше кръгла маса и няколко дискусии тук, постъпиха десетки предложения. Ако оставим настрана тези, които принципно отхвърлят идеята на Законопроекта и казват, че от такъв орган няма смисъл

на правосъдието, преди да го представим на вниманието на Министерския съвет и сега тук в залата. Приключвам със следното: споделяйки обща философия и идея, тези два законопроекта могат да бъдат приети заедно на първо четене, след което в една нормална дискусия да се вземат най добрите предложения. Но считам, че без достатъчно гаранции за независимостта на тези органи ще повторим грешка, която, за съжаление, е правена преди нас. Трябва да сме способни да стъпваме не само на това, което сме чели, но и на това, което сме видели. От тази позиция ние Ви предложихме този законопроект, който, ако бъде приет и влезе в сила, съм сигурен, че ще бъде голям пробив и голяма крачка напред в изкореняването на този порок на българската система – корупцията по висшите етажи на властта. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВЕЖДИ РАШИДОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Петков, ще вземете ли отношение да представите първия законопроект? Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Днес разглеждаме едни от най-важните законопроекти за България Законопроектът, който ще ни даде възможност да противодействаме на корупцията. Този законопроект е задължително условие за повишаване на доверието към България във връзка с приемането ни в Шенген, както и получаване на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

идентифициране на хипотезите с най-голям корупционен риск с оглед максимална ефективност на Комисията; и възможност за разследване на много големи корупционни престъпления. В нашия законопроект предлагаме всички членове да се избират от Народното събрание за максимална прозрачност; председателят да е с пет години мандат, избран при много по високи критерии от останалите членове, като целта е да има достатъчно време да свърши работата и да поеме отговорност за решенията си. Предвиждаме всички функции, като разследване, конфликт на интереси и деклариране на имуществото, да са в новата Комисия за противодействие на корупцията, а в старата да остане само конфискацията на имуществото. Ние имаме уважение към министър Зарков и неговия законопроект, но разликите за нас са основополагащи и съществени за борбата с корупцията. Ще спомена няколко от тях, както и той направи. Ние вярваме, че никой не е над закона, и вярваме, че както министър-председателят, главният прокурор, така и президентът трябва да бъдат в неговия обхват. При Закона, внесен от Министерския съвет, президентът не е включен в обхвата. Принципът трябва ясно да се следва – никой не е над закона. Ние вярваме, че най-демократичният начин е Народното събрание да избира членовете на новата комисия. Не одобряваме съчетаването на много институции при избора на членовете на Комисията, защото и днес сме свидетели на блокаж на институции като Висшия съдебен съвет и дори Съвета за електронни медии, които са организирани по подобен начин. Има огромна опасност новата комисия също да стане заложник на прекалено сложните връзки между институциите. Включвайки институции, които реално нямат общо с разследване на корупцията като президентската институция, също не допринася за ефективността в дейността на тази комисия. Парламентът е избран директно от народа и е най демократичната институция за назначаване на членовете на тази комисия. Освен че предложената комисия може да разследва може да разследва корупционни престъпления, тя може да установява и да санкционира конфликт на интереси. В много корупционни престъпления има конфликт на интереси и са неразделна част от корупционното престъпление. Този тип разлики между двата законопроекта ни кара ясно да подкрепим версията на „Продължаваме Промяната“. След приемането на Закона избирането наистина на независими и качествени кандидати ще бъде следващата съществена стъпка по пътя за осъществяване на мечтата за просперираща България без корупция. Искам да се върна отново на важността на този законопроект. Той не е само условие за получаване на второто плащане за Плана за възстановяване. Не трябва да се подкрепя само защото е нужно за влизането ни в Шенген, а реално адресира най-големия проблем в България – корупцията. Защо е най-големият проблем? „Прозрачност без граници“ нарежда България след Гана, Сенегал, Буркина Фасо в техния корупционен индекс, но на българските граждани не им трябват примери от Африка. Те реално могат да усетят навсякъде в своя живот цената на корупцията. Корупцията може да се види по пътищата, по които умират десетки българи всяка година, които са построени с по-малко асфалт, с по-малко трошен камък, с по-малко машиносмени, за да дадат възможност на пътните фирми да дадат пари в чували на управляващите. Корупцията може да се види и в храната на децата ни, когато тирове със зеленчуци и плодове с високи нива на пестициди са минавали безпроблемно през граничната лаборатория на Капитан Андреево. Корупцията може да се види и пред сградата на Народното събрание, където милиони левове са дадени за пренареждане на жълтите павета, а те изглеждат по-лошо отпреди ремонта. Корупцията може да се наблюдава и от стотиците хиляди пенсионери на ръба на бедността, които трудно заобикалят лъскавите автомобили, паркирани на разбитите тротоари – на тези с обществените поръчки, които строят същите тези тротоари. Корупцията може да се види при наводненията на карловските села след незаконна сеч в горите над селата. Корупцията може да се види, когато малките земеделци не могат да свързват двата края, а до тях някой обработва с трактор на стойност над 1 млн. лв. Корупцията може да се види, когато опасни язовири не се ремонтират, а милиони средства потъват в ин хаус процедури или в палати на морския бряг. Корупцията може да се види при прокурорите, които си затварят очите пред престъпленията, и при съдиите, които имат вътрешно убеждение, което не следва дори нормалната логика. Корупцията може да се види, когато българските полицаи загиват, защото една ограда е направена по начин, който не спира никой. Корупцията може да се види, когато похарчваме три милиарда от нашите пари за тръба, която няма капацитет за една молекула за България и нейното потребление на природен газ.

Корупцията може да се види, когато хора с животински прякори като котараци, вълци и всякакви други могат да взимат обществен ресурс през Българската банка за развитие с милиони, а няма още една детска болница построена. Корупцията може да се види, когато бивш казино бос е трябвало да посещава Министерството на финансите и на всеки две седмици да носи пури и евро в милиони. Корупцията може да се види, когато 800 000 наши съграждани отиват на Терминал 1 и търсят своето препитание извън границата на страната ни. И тази бройка е само за последните 10 години. Време е да направим решителна крачка срещу всичко това. Всеки ден забава е прекалено скъп за всички български граждани. Благодаря Ви. от ГЕРБ-СДС.) На посещение в… Моля за тишина в залата. Да поздравим нашите гости от Кюстендил, господин Терзийски, по покана на народния представител Бойко Клечков. Добре дошли!

Благодаря Ви, господин Председател. Очаквах от някоя друга парламентарна група да вземат думата, за да разнообразим. Уважаеми колеги народни представители, този законопроект, внесен от „Продължаваме Промяната“ – Закон за противодействие на корупцията, извървя труден и Още с появата си „Продължаваме Промяната“ идентифицира корупцията като най-голямото социално зло в България и най-голямата пречка пред обществено-икономическото развитие на страната. След спечелване на парламентарните избори през 2021 г. още през месец декември в голяма степен Законопроектът беше готов, но дълго време беше забавен с абсурдни искания от страна на „Има такъв народ“, които по всякакъв начин обезличаваха смисъла и философията на Законопроекта. След внасянето на Законопроекта в Народното събрание той беше открито бойкотиран от ГЕРБ и ДПС, които не искаха по никакъв начин антикорупционният орган да бъде фокусиран върху борбата срещу корупцията и да бъде ефективен в тази си борба. С всякакви процедурни трикове те бойкотираха разглеждането му в Правната комисия и той много трудно стигна до пленарната зала, където все пак беше приет на първо гласуване в последните дни на миналия парламент. Абсолютно последователно и вземайки предвид всички становища, които бяха изразени от много широк кръг обществени организации и институции, в дълго провежданото обществено обсъждане на Законопроекта, в първия ден на новото Народно събрание – на това Четиридесет и осмо народно събрание, ние внесохме отново този законопроект, декларирайки по този начин, че борбата с корупцията е основен приоритет на „Продължаваме Промяната“. Този път ГЕРБ и ДПС ползваха Законопроекта като параван за прокарване на техния основен Законопроект в това Народно събрание, а именно промените в Изборния кодекс. Въпреки че беше разгледан и подкрепен от Правната комисия още на първото ѝ заседание, той чак сега влиза в пленарната зала – в последния възможен момент, когато в крайна сметка и ние имаме възможност да го вкараме като точка първа от дневния ред. Явно промените в Изборния кодекс са по-важни от борбата с корупцията. Явно беше по-важно да върнем всички корупционни практики в изборния процес, вместо да създадем орган, който да се бори с корупцията. Що се отнася до двата законопроекта, които в момента разглеждаме, няма да се спирам, нашият Законопроект беше прекрасно представен от господин Кирил Петков, а пък и той е много дълго обсъждан и е бил на вниманието на обществеността. По-скоро ще се спра на различията, които са в Законопроекта на Министерския съвет, който, както разбрахме и от министъра на правосъдието, всъщност стъпва като основа върху нашия законопроект. И двата закона всъщност имат трите основни философии на промените в антикорупционния орган. Те са разделянето на Комисията – Комисия, която ще се бори с корупцията, и такава, която ще се занимава с отнемане на незаконно придобитото имуществото. Втората основна идея, която е залегнала и в двата законопроекта, това са разследващите функции на Комисията. Третата основна идея е възможността за обжалване отказите на прокуратурата да образува досъдебни производства, както и актовете за прекратяване на образуване на досъдебни производства. Различията, разбира се, са в детайлите, като изразявам уважение към аргументите, които излага министърът на правосъдието и са приети от Министерския съвет в техния законопроект. Но наистина имаме различия по двата законопроекта, като ние продължаваме да държим на това, което е заложено в нашия законопроект. На първо място не сме съгласни с ограничаване на персоналния обхват, който се предлага от Проекта на Министерския съвет по простата причина, че корупцията е много широко разпространена във всички нива на властта. Според нас всички тези нива трябва да бъдат разследвани и трябва да се борим с корупцията на всички нива. Това, което се предлага като диверсифициране на центровете, които конституират Комисията, тоест членовете на Комисията да бъдат избирани от различни органи, имаме своите притеснения относно това. Ние продължаваме да смятаме, че Народното събрание дава най-широка основа да бъдат представени всички партии в избора на тази комисия, като най-демократично могат да бъдат избрани. Същата логика дава еднакви критерии за избор на всички членове на Комисията. Всъщност дава и еднаква възможност Народното събрание да иска прекратяване правомощията на всеки един член от Комисията. Няма нужда да има различни процедури и различни критерии от различни органи, за да се случва това. Също така имаме съмнения и относно доколко Върховният касационен съд като участник в наказателния процес би следвало да бъде орган, който предлага членове на тази комисия. Що се отнася до ротацията тук нашите притеснения са свързани с достатъчното време за прилагане на една управленска програма, както и за както и за възможността за размиване всъщност на отговорността на председателя на Комисията. Така че призоваваме да подкрепите Законопроекта на „Продължаваме Промяната“ за Закона за противодействие

и мандатът попадна в БСП, госпожа Нинова наистина се опита да направи с този мандат правителство. Тогава крайъгълният камък за връщането на третия мандат от страна на БСП беше именно Законът за противодействие на корупцията. Нека да Ви напомня защо. По предложение на ГРЕБ и ДПС тогава, когато имаше законодателна промяна на БСП, „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“, която да гарантира сигурността на държавата ни до Нова година, „Има такъв народ“ подкрепи това да отпадне от дневния ред. Тогава госпожа Нинова и господин Свиленски направиха една кратка пресконференция пред журналистите и обявиха, че е невъзможно реализирането на мандата. Именно заради това, господин Матеев, този закон се оказа крайъгълен камък за съфункционирането въобще на парламентарната република. Защото нежеланието на ГЕРБ, ДПС, ИТН

Не виждам. Дуплика ще вземете ли? Не. За друго изказване? Госпожо Назарян, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители, уважаеми господин Зарков! От името на парламентарната група ГЕРБ-СДС принципно заявявам, че на първо гласуване ще подкрепим и двата законопроекта, защото оценяваме необходимостта от ефективно и оптимизирано антикорупционно законодателство. Считаме, че между първо и второ четене следва да бъдат отстранени някои недостатъци, които изтъкнах и в комисиите, които разглеждаха законопроектите. Първият съществен недостатък на предлагания от Министерския съвет Законопроект е свързан с предлаганата структура и начин за избиране на членовете на Комисията. Липсва юридическа логика в нормативното решение за членове на комисията да се назначават съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Съгласно принципните положения на Конституцията на Република България съдът е независим ръководно решаващ орган по наказателни, граждани, търговски, административни дела. Функциите на съдиите са изрично посочени в Закона за съдебната власт, наказателния, гражданския и административния процесуален закон, като основната цел на законодателя е да гарантира пълна независимост и безпристрастност при решаването на делата чрез взимането на решения от съдебните състави въз основа на доказателства по конкретното дело и вътрешното убеждение на съда. Назначаването на съдии – по съществото си орган, който се занимава с разследване на престъпления, създава неотменимо основание за упрек, за липса на безпристрастност и незаинтересованост от изхода на производството. Тоест, създава абсолютно основание за отвод на целия съд, когато делото стигне на трета инстанция. Тази опасност, съобразно с предлаганите в Законопроекта текстове, е непреодолима или, иначе казано, съобразно предлаганите текстове липсва яснота какво ще се случи с назначените като членове на Комисията съдии от ВКС и ВАС, след като им изтече мандатът в Комисията? Логиката предполага, че докато изпълняват функциите си в Комисията, мястото им в съответния съд следва да бъде пазено и същите да бъдат връщани на заеманата от тях позиция в съда след изтичането на мандата. Така, когато едно дело, разследването по което е било водено от Комисията, се постави за разглеждане пред Върховния съд, обстоятелството, че действащ съдия е участвал в разследването по него в досъдебната фаза на процеса би представлявало абсолютно основание за отвод, по наше мнение, на целия Върховен съд. Това нормативно решение е недопустимо. В чл. 29 на НПК са изрично посочени основанията за отвод на съдиите. На следващо място следва да се има предвид, че разпоредбата на чл. 194 от НПК предвижда почти всички корупционни престъпления съобразно единния каталог на корупционните престъпления, изготвен от председателя на извършени от лица, заемащи висши публични длъжности, съгласно действащия ЗПКОНПИ да се разследват от следователи. Предвиждането на длъжността „разследващ инспектор“, който да има правомощието да извършва разследване на този род престъпления, освен че противоречи на действащия НПК за ревизията, на който в обсъжданата част липсва каквато и да е било юридическа логика, би представлявало и груба намеса, и компрометиране на утвърдения начин за подбор, и назначаване на кадрите в съдебната система. В тази връзка следва да се подчертае, че в мотивите към Законопроекта е записано, че според вносителите лицата, които ще бъдат назначавани на длъжност „разследващ инспектор“ щяло да става при условията и по реда на НПК. НПК не е Законът, който урежда условията и реда за назначаване на органите по разследването. Тази неточност сочи, че предлаганите промени не са подложени на необходимия задълбочен и научнообоснован анализ. Редно е също така да се посочи, че условията и редът за назначаване на органите по разследването са изрично посочени и установени в устройствените закони. Това са Законът за съдебната власт и Законът за МВР. НПК е само процесуален закон. Относно Проектозакона, внесен от господин Кирил Петков и група народни представители, всичко вече е изложено до момента, което касае фигурата на разследващия инспектор, като следва да се посочи и още нещо. Безпредметно е съществуването на отделен разследващ орган, който да извършва разследването на определен род престъпления, но ръководен от прокуратурата. Особено като се има предвид, че липсва и житейска логика в подобно нормативно решение. Нито от текста на Законопроекта, нито от мотивите към него става ясно кое налага предвиждането на такъв допълнителен разследващ орган с толкова ограничена компетентност. Липсва обосновка какви са възраженията в тази връзка на вносителите срещу работата на следователите и Министерството на вътрешните работи, които в същото време не са относими към прокуратурата. На последно място, единствено искам да посоча по отношение на предвижданата и в двата законопроект възможност за обжалване постановлението на прокуратурата за отказ от образуване на досъдебни производства пред съд. Принципната ни позиция е, че ние подкрепяме подобно предложение. В същото време считаме, че то следва да се приложи за всички откази на прокуратурата, а не само по отношение на тези свързани с корупционните престъпления. Така би била налице една съразмерност спрямо всички права на гражданите. Благодаря.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин служебен Министър на правосъдието, уважаеми колеги! Парламентарната група на „Движение за права и свободи“ подкрепи двата законопроекта в Комисията – ще ги подкрепи и в залата. Искам обаче да се спрем на историята на реформа в антикорупционното законодателство и на създаването на органи, които противодействат на корупцията, защото е изключително важно. Тук чух господин Матеев, а и не само той, да казва, че се пречи за създаването на такъв орган. Уважаеми колеги, не само парламентарната група на „Движение за права и свободи“, но и други парламентарни групи в годините, които са участвали в тази зала в изработването на законодателството преди и по повод приемането ни в Европейския съюз и след това във връзка с механизма за наблюдение и сътрудничество, са извършили множество промени по техни препоръки – по препоръки на този механизъм, където сега виждаме, че във връзка с Шенген Холандия пак ни говори за върховенство на Закона. Във връзка с върховенството на Закона от 2006 г. започнахме промени в Конституцията и в законодателството. Мога да Ви прочета текстовете от 2006 г., които приехме, и срещу които сега са всички. Те бяха приети, за да бъдем приети в Европейския съюз. Европейският съюз поиска да направим тази промяна. Мога да Ви прочета само някои от текстовете и ще видите, че сега всички са против тези текстове. За прокуратурата: „Следи за спазване на законността, като ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане“

приемането ни в Европейския съюз. Аз бях в тази зала. Сега имаме желание да ги променяме, не точно с този закон, но по принцип – така. По-нататък по този механизъм, господин Матеев, понеже клатите глава, създадохме пет антикорупционни органа – точно пет, които после пак по този механизъм ни препоръчаха да ги обединим в един, въпросната КПКОНПИ. И това направихме – пак не сработи. понеже говорим за органи, сега създаваме – този орган го разделяме на две, тоест правим пак реформа на органа и на неговите функции. В тази същата връзка – върховенство на закона и реформи в съдебната система, бяха направени промени в Конституцията от 2015 г., където разделихме Висшия съдебен съвет на две, където предприехме една от сериозните реформи, в които участва и „Движение за права и свободи“, участва и ГЕРБ, и разбира се, беше по инициатива на тогавашния министър на правосъдието господин Христо Иванов, ако не ме лъже паметта, така че стъпките в тази посока са много. Ще Ви дам още няколко примера. Защо, мислите, се създаде Специализираната прокуратура и Специализираният съд? По препоръка на европейските ни партньори – и на Венецианска комисия, и на всички органи, които горещо ни препоръчаха да ги създадем. Добре, създадохме ги, пак по тяхна препоръка ги отменихме. Казвам Ви всичко това, разказвам Ви го не за друго, а защото животът не започва от 2021 г., първо, и ще Ви го казвам всеки път от тази трибуна. Второ, създаването на един орган не е никаква гаранция, че ще се преборим с корупцията. Ама никаква, нулева! Особено когато създаването на орган намирисва на байпас на други органи. Особено когато създаването на някой орган намирисва на заобикаляне на конституционни принципи, разделение на власти и така нататък. И особено ако намирисва на създаването на определена бухалка в определени ръце. Това е правено много пъти и винаги неуспешно, и винаги с много лоши последици за цялата система. Ние ще подкрепим двата законопроекта, но ще имаме предвид и историята на това законодателство, защото аз помня, когато внесохме първото предложение за деклариране доходите на висшите държавни длъжности – политически лица и така нататък. Помня и ние бяхме едни от вносителите. Тогава беше революционно, беше много преди Европейския съюз. Помня още и как по мое предложение това деклариране стана публично. Сега това Ви се вижда недостатъчно и сте прави, обаче я си представете, че изобщо го нямаше. Понеже говорите за борба с корупцията, тя има история и има мерки във времето. Ние сме направили тези стъпки – да има публичност на доходите, да има деклариране на доходите, да има КПКОНПИ, преди това да има пет други органа и така нататък. Ще участваме в създаването и на следващите, обаче въобще не бъдете сигурни, че това ще реши проблема. Въобще не бъдете сигурни! Недейте да имате този ентусиазъм, който имате, защото борбата с корупцията иска не само органи, които които проследяват, органи, които разследват, органи, които наказват, изисква и други неща. Изисква например превенция, изисква превенция в законодателството. И понеже вчера в декларацията на господин Лорер се питаше колко време още ще стои Законопроектът за обществените поръчки, ами да Ви питам: ние в миналия парламент, като внесохме промени в Закона за обществените поръчки, където премахвахме всички практики, срещу които Вие възразявахте и срещу които възразяват в докладите съответните органи на Европейския съюз, Вие знаете ли как гласувахте? Спомняте ли си? Против! Колеги, против гласувахте! Законопроектът е тук, мога да Ви го покажа. Това ли е последователното действие? И вчера господин Лорер от тази трибуна пита колко още ще отлежава Законопроектът за обществените поръчки? Ами като гласувате против, ще отлежава още много. Кой гласува против Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, където спирахме порочните практики с джипките и непрозрачно раздаване на пари? Вие гласувахте против! Да бъдем последователни. Тази работа, която вършим тук, изисква, първо, континуитет, изисква да гледаме във времето стъпките и изисква да гледаме и собствените си действия. Благодаря Благодаря, господин Цонев. Реплика? Радомир Чолаков, Надежда Йорданова и господин Матеев. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Господин Цонев, мисля, че не бива да сме толкова сурови към младите хора. Младите хора по принцип искат светът да започне от тях, да разрушат стария строй, да създадат нов ред. И ние сме го правили същото, и сме допускали грешки, и сме разбрали, че тези, които са правили нещо преди нас, може би не са били толкова глупави. Въпросът е дали сме в състояние да признаем, че тези, които са били преди нас, не са били толкова глупави и може би са правили умни неща, и да не бързаме да разрушаваме нещо, преди да сме разбрали какво е то и както Вие казахте, как се е стигнало до него. Имам две бележки, по които ми се ще да вземете отношение. Едната е от принципен характер. Много често се казва: ние трябва да приемем новите антикорупционни закони или, да кажем, нов антикорупционен закон, защото някой така иска и което особено ме смущава, защото трябва да вземем едни пари, иначе няма да вземем едни пари. Смятам, че е много унизително за една суверенна държава да подчинява законодателството си на това „да вземем едни пари“, които, между другото, не са и чак толкова много, още повече пък ако рискува да започне да разбива институционалната си система, само и само за да не изпуснем едни пари. Може би е по добре понякога да започнем да се отказваме от едни пари и да проявим достойнство и характер,

И второто, Вие обърнахте внимание на Конституцията, някои нейни членове. Аз искам също да обърна внимание на един член и това е водещият чл. 117, ал. която се казва: „Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.“ Обръщам внимание, че съдът, прокуратурата и следствието са поставени на един ред и те са независими една от друга вътрешно. В резултат на това, което Вие казахте – съвети отвън, Венецианска комисия, Европейска комисия и не знам още кой, ние през годините сме започнали следствието да го деградираме и да го подчиняваме на прокуратурата, което ми се струва, че е много противоконституционно, макар че се твърди, че било на ръба само. След като следствието във водещия текст чл. 117, ал. 2 е дефинирано като независимо от другите два органа, не мога да си обясня защо през годините народното представителство е допуснало, включително с изменение на Конституцията, да подчини следствието на прокуратурата? Защо не на съда? Тоест, колеги, мисля, че че в момента, дискутирайки антикорупционното законодателство и дискутирайки после Закона за съдебната власт и измененията в НПК, трябва с един холистичен метод да погледнем цялата система, да видим дали не сме сбъркали някъде, защото според мен сме сбъркали… ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Господин Цонев, вземам репликата, за да обърна внимание върху няколко неща. Първо, не подвеждайте народното представителство, проблемът не е в чл. 127 от Конституцията. Многократно сме говорили, че проблемът в прокуратурата е структурен и той се съдържа на друго място в Конституцията, на друго място в Конституцията, но надявам се някой ден да стигнем дотам. Също така не смесвайте две понятия международно установени стандарти, за това що е то независимост и на какви изисквания трябва да отговаря структурата на съдебната власт, за да бъде тя определена като независима, и цели, които България сама си поставя за постигане и за решаване на определени проблеми. Венецианската комисия не е препоръчвала създаването на специализираните съд и прокуратура. Това България реши сама. Обеща го на Европейската комисия като средство за борба с организираната престъпност и корупцията и Европейската комисия просто следеше дали се изпълнява и дали това е ефективно решение. Венецианската комисия е, нека да припомним, комисия, която се занимава с демокрация чрез право. Това е нейният приоритет. Там се обсъждат международните стандарти, на които трябва да отговаря структурата на съдебната власт, така че да има независимо и справедливо правосъдие. Това е нещо съвсем различно. 2015 г., да, беше изменена Конституцията по инициатива на министър Христо Иванов, но какво се случи в тази зала? С малка, уж козметична промяна реформата беше обърната на обратно с хастара навън, и това, което целеше – да приведе структурата на Висшия съдебен съвет в съответствие с международните стандарти, беше счупено и беше направено точно обратното. Именно затова в момента продължаваме да имаме структурния проблем в съдебната власт, защото Висшият съдебен съвет не отговаря на международните стандарти, ние не сме осигурили на българските съдии структурна независимост, такава, каквато сочат добрите практики, и пречим да има ефективна и отчетна прокуратура. Надявам се да стигнем до дебат

Нека да изчерпим процедурата и ще Ви дам възможност. Господин Матеев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Цонев, благодаря Ви за тази историческа справка за развитието на антикорупционните органи в България. Това, което имах предвид, беше ролята на ГЕРБ и ДПС в предишния парламент и едва ли някой може да отрече, че те открито бойкотираха приемането на този законопроект. Радвам се, че сега ще го подкрепите. Въпреки съмненията и притесненията си все пак се надявам наистина той да бъде приет в това Народно събрание. Що се отнася до реформата, която извършваме днес. Тази реформа я извършваме, защото всички доклади, включително и на Националния център по правни изследвания, са категорични, че сега действащият КПКОНПИ е неефективен. Цитирам доклада, тоест това, което е анализирал Националният център по правни изследвания, и той е: „Резултатите от проведеното национално представително проучване показват липсата на забележим за обществото ефект в превенцията и противодействието на корупцията у нас.“ у нас.“ Въпреки че през времето са правени всякакви опити за създаване на действащи ефективни органи за противодействие на корупцията, това по никакъв начин не означава, че трябва да спрем да се опитваме да противодействаме на корупцията и да създадем такъв ефективен орган, и не означава, че трябва да губим ентусиазма си. Ние ще продължим с ентусиазъм да се борим против корупцията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Благодаря за репликите. Бих искал да започна от дамата, от госпожа Йорданова. Изобщо не съм казал, че проблемът е в сто двадесет и седем, аз го споменах само като ретроспекция на това, което сме свършили. Проблемът е другаде, той е структурен. И в предложението за промяна на Конституцията от миналия парламент на „Движение за права и свободи“ структурният проблем беше сто процента решен вътре в предложението и по отношение на двата съдебни съвета, и по отношение тежестта на съдиите, и по отношение функциите на главния прокурор, и по отношение на разследването на главния прокурор, по абсолютно всички теми, защото аз все пак говоря от името на „Движение за права и свободи“, тъй като съм част от тази група, тоест ние имаме своя принос. И тук, когато се изказваме от тази трибуна, е добре всичко да се има предвид – и едното, и другото, за да сме коректни към приноса на всяка група и към отношението на всяка група по тази проблематика. По отношение на Специализирания съд и прокуратура. Разбира се, че не бяха препоръчвани от Венецианската комисия. Тя препоръчваше други неща, които ние така и не изпълнихме. Например в Изборния кодекс. Например в Изборния кодекс да се премахне забраната за използване на други езици при агитация. Давам само един пример. Никой не го изпълни в тази зала, десет пъти ни го написаха. Но ние четем препоръките, както дяволът чете Евангелието. По тази тема имам известна експертиза, говоря за темата богословие. Беше ни препоръчано от нашите европейски партньори – сторихме го, пак не се хареса на някой. По отношение на това, което по принцип говорим, и това, което казва и господин Матеев. Да, в предишния парламент не подкрепихме, защото такава беше ситуацията, такава беше атмосферата – тежко противопоставяне, действия в тази посока, която иска спокойствие, иска време, иска да се осмисли, за да не направим поредните грешки, защото, когато говорим за борбата с корупцията, пак да кажем, нека да остане ентусиазмът. Исках да обърна внимание върху това, че създаването на един орган не е гаранция, че ще реши проблемът. Може да е необходимо условие, може би трябва да продължим в тази посока, обаче ако няма системен подход, ако няма холистичен подход, както казва господин Чолаков, нищо няма да направим пак. И накрая ще завърша с това, защото вчера темата беше и днес е Шенген, и усещането на нашите партньори, че едва ли не в Румъния корупцията е свършила и има върховенство на закона, и в Хърватска, а в България не е така. Да Ви кажа честно, много добре знам защо е така. България е държавата, която отвътре си пише доклади и си се топи сама пред европейските органи и състоянието на борбата с корупцията и съдебната система е крещящ пример в това отношение.

Така че това е един от проблемите. Хората си решават проблемите – другите държави, и не го правят по начина, по който България се опитва да го прави – навън, а не тук вътре. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви. Господин Лорер, поискахте лично обяснение. Следващото изказване е на госпожа Цвета Рангелова.

Благодаря, господин Председател. Господин Цонев, позволете за стенограмата и изобщо за историята да внеса известна яснота по отношение на това, което споменахте – какво ДПС предлага и как Промяната реагира на това законодателство. Наистина често пъти законопроектите, които ДПС предлага, изглеждат много добре – изглеждат много добре като заглавие, изглеждат много добре на първо четене, изглеждат почти толкова добре на второ четене. Обаче се оказва, че когато дойде решителният момент, законодателната техника на ДПС променя смисъла на този закон и той вече не служи на страната и на обществото ни. Конкретно с примера, който дадохте по отношение на обществените поръчки. Да, не го подкрепихме миналата година. Не го подкрепихме с много ясната аргументация, че и рамковите договори, и ин хаус процедурите са легитимни и допустими по европейските директиви и не могат да бъдат забранени. Това, което може и трябва да се дебатира в тази зала, е как те да бъдат контролирани, така че да не се случват мега измамите, на които бяхме свидетели от близкото минало. Това е причината да не го подкрепим. Това е причината и да разработим нов такъв закон, който, слава богу, изходи своя път, внесен от Министерския съвет, и сега вече идва в тази зала. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Лорер. Не разбрах какъв е характерът на личното обяснение. Уважаеми колеги по покана на Комисията по отбрана на посещение в Народното събрание са курсанти от Националния военен университет.

Парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепи и двата законопроекта, но не защото ние не приветстваме всяка борба с корупцията във всичките ѝ проявени форми, а просто защото смятаме, че и двата законопроекта действително са писани като поръчка, набързо, на коляно, и са пренесли механично глави от действащия досега Закон за борба с корупцията, като по неясни за нас причини остана и до днес кое наложи разделянето на един работещ доскоро, с гордост заявявано от управляващите, закон. Днес чух от един от вносителите, че видно от някои от докладите, КПКОНПИ не работело добре. Но, уважаеми колеги, работата на една институция не се подобрява с пренаписването на един закон, с разделянето на един орган на други няколко органа, тъй като се получава ето това, което ние няма да подкрепим. Имаме сериозни притеснения по отношение на съществените противоречия на този закон с основния процесуален закон, а именно Наказателно-процесуалния кодекс. Имаме и притеснения по отношение на това, че се въвежда един досега непознат за българското право контрол от страна на друг орган над прокуратурата – имам предвид Комисията, която съгласно първия законопроект, с вносител господин Кирил Петков и народни представители, ще контролира работата или по-скоро актовете, издавани от наблюдаващия прокурор. Това е един прецедент в българското наказателно-процесуално право, което поставя пред нас въпросите: ще търсим ли механизми следващите години и следващите народни събрания, с които да обезглавяваме една друга ламя, в лицето на тази комисия, така както сега борците от „Демократична България“ водят кампания срещу главния прокурор? Смущаваща е и закрилата, която се дава в Законопроекта на „Продължаваме Промяната“ на лицата, подаващи сигнали. Да, съгласни сме, че те трябва да се ползват от такава, но когато тя е предварително ограничаваща възможността да им бъде търсена отговорност за неверни, неистински сигнали, които биха могли да доведат до злоупотреба с права от подаване на такива сигнали, и Вие да бъдете обект на такива проверки, смятам, че се нарушава едно основно право в наказателното право, а именно равнопоставеност на страните и право да бъде защитен всеки от едни такива неоснователни сигнали срещу него. Всичките тези обстоятелства в първия законопроект. Във втория законопроект с вносител Министерския съвет, касателно изключването от кръга на субектите на Закона на определени публични лица, заемащи висша длъжност, начинът, по който ще се назначават и прекратяват служебните правоотношения с разследващите, ни кара да имаме своите сериозни притеснения по отношение на двата законопроекта. Ето защо ние няма да ги подкрепим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН Господин Рашков – първа реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, виждам как се отклоняваме в някои моменти от същинското обсъждане на двата законопроекта. Те имат много конкретни насоки. Ако се придържаме към тях, може би дискусията ще стане по-ползотворна. Не направих реплика на доста колеги, които се отклониха, говореха за Конституцията, за чл. 127, което няма нищо общо с двата законопроекта. Имаше съвсем други задачи тогава парламентът, когато промени Конституцията. На практика тя конкретизира, но и стесни правомощията на прокуратурата,

каза преди малко, че с предвиденото в единия от проектите да се обжалват актовете на прокурорите, когато те отказват да образуват досъдебни производства във връзка с компетенциите на Комисията, така се осъществява се предвижда да се осъществява контрол върху прокуратурата. Уважаеми колеги, в много хипотези действащият Наказателно-процесуален кодекс предвижда възможност за обжалване актовете на прокурора, и то не само актовете за прекратяване на производството, което дори е, бих казал, по-сериозно като правна възможност за осъществяване на съдебен контрол върху дейността на прокуратурата, но идеята да се създаде възможност за обжалване на първоначалния акт на прокурора, с който той поставя началото на наказателния процес, не е от вчера и никой не желае да контролира прокуратурата, а идеята е прокуратурата да премине в режим на контрол от съда като основен орган, като ръководно решаващ орган, като главен субект на наказателния процес, което е азбучна истина най-малкото и в теорията. Така че нека не се увличаме в защита на прокуратурата и смятам, че нито в единия, нито в другия проект се засягат интересите на главния прокурор. Благодаря. Благодаря, господин Рашков. Друга реплика? Не виждам. За дуплика, госпожо Рангелова. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Рашков, безспорно НПК е предвидило възможност да се обжалват актовете на прокуратурата. И не това е новината. Само че НПК е предвидило да се обжалват актовете на прокуратурата от заинтересованите за това лица, а не всеки, който иска. И, забележете, но във Вашия законопроект не се говори за обжалване, а се говори за докладване – прокурорът да докладва на Комисията. И винаги когато някой трябва някому нещо да докладва, винаги това буди сериозни притеснения у мен.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

да Ви предпазя от някои заблуждения за взимането на крайното решение, което Ви принадлежи. Моля Ви не оставяйте конюнктурата на днешния ден да влияе по начина, по който гласуваме за този системен закон. Президентът не може да бъде включен в списъка на лицата заради наказателната си неприкосновеност по Конституция. Той има имунитет и не може да бъде преследван. Между другото, главният прокурор Иван Гешев наскоро се интересуваше по отношение на параметрите на този имунитет. Има конституционно решение, което много ясно казва по въпроса. Това е по-малкият въпрос. По-големият въпрос е за начина за конституиране на органа и неговата независимост. Има различни решения и страната ни е познавала много от тях. Най-лошото доказано решение е такъв тип орган да се избира от парламента, изцяло – най-лошото. Това е без съмнение най-демократичната институция и най-политическата такава. Комбинацията между избор на тези хора от парламента и възможност за тяхното отзоваване във всеки един момент по преценка на мнозинството, че не си вършат задачата, е непреодолимо препятствие за неговата работа – доказано. Исках да обърна внимание още на един въпрос. Тези два закона, надявам се да бъдат приети заедно – обединени, ще позволят да се намерят най-правилните решения. Те стъпват на една и съща философия. Понеже господин Чолаков, струва ми се, казва – не трябва да приемаме един закон, за да взимаме едни пари, реферирайки сигурно към Плана, мисля, че философията на тези закони е, че трябва да приемем един закон, за да спрат едни хора да взимат едни пари. Това съм сигурен, че обединява всички групи. Затова Ви моля да концентрирате този дебат не в общите постулати, а в конкретиката на тези законопроекти и да позволите работата по тях да продължи срочно. Един последен въпрос пак от практиката в последните години. Нека не фокусираме въпроса за този орган върху избора на неговия председател – доказан проблем. Корупцията е системен проблем. Законът, който я преборва, също трябва да има системен подход, а не да се разчита на един човек или да се фокусира всичко върху него. Затова аз продължавам да поддържам, че влиянието на различни институции при избора на председател и ротационният принцип на оперативното ръководене на Комисията са действително

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди да взема конкретно отношение по двата законопроекта, искам да изразя личното си, най меко казано, възмущение относно обстоятелството, че хора, които за малкото време, в което бяха във властта, имаха качеството на длъжностно лице, изпълняваха висши административни длъжности,

длъжностни престъпления, като започнете от безстопанственост и стигнете до корупция, тоест до подкупи и така нататък, днес защитават Закон за борба с корупцията. Защото не може един човек да ни предлага на нашето внимание този закон, след като има образувано досъдебно производство, от което е видно, че си спрял да изпълняваш един договор за една цена,

продавал си ток посред нощите чрез посредници и днес да ми говориш за това, че трябва да се борим с корупцията. (Шум и реплики от В тази връзка този закон има предистория, уважаеми колеги. Тази предистория идва от времето, когато същите тези хора, които са вносители на единия законопроект, бяха на власт и искаха този закон да стане една политическа бухалка. Сега времената очевидно са други, но те продължават да твърдят, че има нужда от този закон в този му вид. Считам, че това е много важен въпрос. Генералният въпрос е в това. Имаме един действащ орган, който действа вече повече от 10 години. Това е Законът за противодействие и борба с корупцията. Има ли необходимост този закон въобще да бъде разделян на две части, или няма нужда? Това е единият от възловите проблеми. Мисля, че тук беше точен министър Зарков, който си замина, между другото, той беше един от тези, които подкрепяха и в предния парламент като депутат Законопроекта на „Продължаваме Промяната“, или той трябва да остане в своята цялост, защото… И тук вече минавам, конкретно към Законопроекта. Считам, че няма нужда, и това е становището на всички хора, които работят години, десетилетия работиха с този закон. Вие го чухте на изслушванията, които бяха на всички правни комисии до момента. Защото борбата с корупцията и отнемането на незаконно придобито имущество са едно цяло. Няма как, уважаеми колеги, да ги разделите на две. Не можеш да отнемеш нещо, което да не е установено, че то е във връзка с твоето длъжностно качество, от една страна, и, от друга страна, това е вследствие на неправомерни действия, свързани с това ти качество. Така че ние какво искаме да направим? Какво ще прави Комисията по отнемане на имущество, когато всъщност тези, които трябва да установят тази връзка между длъжностното качество и това, което човекът е придобил, ще имат някакви други функции? Те щели да бъдат разследващи функции и по този начин ние ще се борим с корупцията. За да сте наясно какво представлява корупцията, какъв е нейният генезис, как става установяването на тези престъпления, трябва да имате нужната практика. Едва ли мога да изброя повече от един-двама души колеги тук, които са оборили един обвинителен акт или са написали една искова молба в тази връзка. Така че не ме гледайте така, защото това е истината. Трябва да имаш експертизата, трябва да имаш знанията по какъв начин може да бъде установена корупцията. Кое престъпление се установява по този начин? А когато казах преди малко – 219 по отношение на газа, и нарушеният баланс в бюджета на държавата вследствие на неправомерните действия, надявам се, да е налице и надявам се, прокуратурата вече да се е задействала. Така че разделянето на Комисията на две няма да бъде добро. То няма да допринесе за борбата с корупцията, защото Вие, уважаеми колеги, трябва да разберете, че това е едно цяло – установяване на това какво си придобил, да го видиш докъде води то. Откъде идват тези пари и по какъв начин това нещо може да бъде вменено като едно от престъпленията, които макар да не са съвсем всички, министър Зарков е описал в неговия проект. На второ място, кому е необходимо разследване? Защо Ви беше необходимо разследване? Ето го господин Рашков, дългогодишен следовател, шеф на Националната следствена служба. Защо? Знаете ли колко разследващи органи имаме в България? Кому е необходим още един такъв? В МВР има ГДБОП, ДАНС, има и Икономическа полиция, която се занимава с тези престъпления. Три отделни органа разследват този вид престъпления. Можем да кажем, че това са хора със стаж, които са се сблъсквали с тези проблеми за установяване на корупционни схеми или безстопанственост, или което и да е било от длъжностните престъпления. Ние ще ги елиминираме, за да назначим едни служители в една нова структура, а само преди няколко месеца, всички Вие тук, стоящите вляво от мен, бяхте против това и закрихте Специализирания съд. Сега отново се връщаме към една специализация, тоест създаване един специализиран орган, който да се борел с корупцията. Наред с него – Национална следствена служба, хора, следователи с дълъг стаж, основно в икономическите престъпления, ние ще ги дерогираме, за да дадем на един инспектор от тази служба, защото не знаем кой ще го ръководи, щял да бъде равно отдалечен. Разни захаросани неща слушам тук от министър Зарков как ще ги избираме и колко те ще бъде бъдат независими и така нататък, и така нататък. Да не говорим и за това, което Ви каза колежка по отношение въобще на хора в съда – от съда да участват в тази комисия, а защо да не са от адвокатурата, защо да не са от прокуратурата? Все въпроси, които ей така минаваме леко. Наред с това, всяка една гранична полиция, тоест аз съм изброил шест разследващи, за да направим седма. Няма нужда от такова нещо, колеги няма нужда. Напротив, този орган, както и досега действащият, казвам, защото съм действащ, явявал съм се и по дела за корупция, явявал съм се и по така наречените граждански дела, които завежда Комисията, което КПКОНПИ завежда и действа и в момента. Това, което е за престъпление, отива в прокуратурата. Всички материали, които са събрани по време на тази проверка, имат своята сила. Единственото нещо, което не могат да правят, е да разпитват свидетели и не е необходимо. Не е необходимо, защото разпитът на свидетелите има специална процедура, по която могат да бъдат призовани, разпитвани и така Така че този разследващ орган на нас не ние необходим. На нас ни е необходим… Ако трябва да пипнем нещо, то трябва да го пипнем в сега действащия закон за корупцията, който представлява едно цяло между корупция и отнемане на това, защото те представляват едно единно нещо, което има идеята и борбата да се бори срещу тези престъпления. По отношение на взаимодействието между прокуратурата и Колеги, Вие очевидно не сте чували за НПК, защото не може, ако ще да направите не знам си кой инспектор да разследва, ако той не получи одобрението на прокурора, не може да повдигне обвинение. Запомнете го това нещо. Не може да повдигне обвинение. То трябва да бъде докладвано на прокурора и той да даде съгласието за повдигане на обвинение. Така че тази фигура Ви е абсолютно излишна. А по отношение на това дали трябва да се обжалва или не? Коментираха го колегите, аз само ще Ви кажа – ако Вие допуснете да се обжалват всички постановления на прокуратурата – било за отказ за образуване или отказ за повдигане на обвинение, съдилищата ще скочат срещу всички нас. Това значи, че ние ще ги затрупаме с подобен род дела, които те няма да бъдат в състояние да разглеждат. В тази връзка и затова е направен НПК така – всички деяния, които прокурорът е счел, че не могат да бъда престъпления, те могат да бъдат обжалвани до главния прокурор, включително. Това също трябва да Ви е ясно. Има специална процедура за това. Само постановления, в които постановления, в които има образувано досъдебно производство, но то е приключено с отказ на внасяне на обвинителен акт – това е нещо, което може да се обжалва, и то съдът само не може да задължи прокурора да внесе обвинителен акт. И това трябва да го знаете. Той може единствено да каже – доразпитай този, направи експертиза за онзи, но не може да накара, защото съгласно нашата Конституция единственият орган, който може да повдига обвинения, е прокуратурата. Така че нека да не правим излишни неща. По същия начин се опитахме да злоупотребим с нашето законодателно право, когато ставаше дума за Европейската прокуратура. Между другото, и тя има разследващи функции вече съобразно това, което ние сме взели като реципрочно право от Европейския съюз. Няма да се спирам, защото колегите, говореха по отношение на избора. Не може да има такъв избор. Който и да го избере, винаги ще има усещането за някаква независимост. Затова нека да оставим Закона такъв, какъвто е, защото той трябва да бъде цял и единен. Не ни е необходимо разследване, защото имаме пет служби, които разследват и биха могли да разследват корупционни практики в нашата държава. Нека да погледнем Закона такъв, какъвто е и там да се опитаме да направим своите промени. Затова аз няма да гласувам за този закон, защото той е излишен, той е неправилен и той няма с нищо да допринесе за борбата с корупцията. Само едно изречение и с това завършвам, господин Председател. Съгласен съм с господин Цонев, ако ние българите не престанем да говорим за тази корупция, че сме корумпирани, няма да имаме добро начало в Европейския съюз. имат същите закони по обществените поръчки, имат същите длъжностни характеристики, каквито имаме и ние, само че не сте чули нито един главен прокурор на Германия, на Нидерландия или на който и да е да е седнал да размахва, още по-малко в техните народни събрания, да се говори, че ние сме корумпирани.

Доколкото успях да разбера от Вашето изказване, Вие изказвате мнение, различно от това на парламентарната група. Тоест сте изчерпали една от трите възможности. Заповядайте за реплика. (Реплики от народните реплика? Първа реплика – Асен Василев, господин Маринов и ако няма от друга парламентарна група, трета реплика – доктор Тонев. Господин Балачев, във Вашето изказване имаше много патос и, за съжаление, и много неверни неща, като започнем от нещо толкова просто, че ДАНС няма разследващи функции и оттам нататък може да продължим с другите неверни неща. Но причината да стана да Ви направя реплика не е юридическа, колегите юристи ще се изкажат, а причината е за това което казахте – че ние трябва да си мълчим за корупцията, да я замитаме под килима и да не решаваме проблема, да се престорим, че проблем в България няма! Съжалявам, обаче проблем в България има и го виждат всички български граждани. Всеки път, когато излезем на пътя и видим ремонт на ремонта, всеки път, когато градовете са разкопани и три години подред на улиците не може да им се постави ВиК мрежа и след това да бъдат асфалтирани. Или ей тук, на „Шишман“, където за трети път разкопаваме една и съща улица – трети път подред, защото не можем да стиковаме дейността на ВиК то, на енергото и на не знам какво още?! Или като излезете на жълтите павета и видите как добре са подредени, корупцията Ви удря в лицето. Това трябва да се каже и това трябва да се отстрани. Преди това да се отстрани като проблем, господин Балачев, не става въпрос за Шенген, не става въпрос за Европа, става въпрос за това ние как живеем в България и за това, че над 800 хиляди български граждани избраха да живеят в чужбина, а не в България точно заради тези проблеми.

Господин Балачев, въпреки че изнесохте доста верни аргументи, позволете ми да не се съглася с част от тях. Аз лично съм съгласен да бъдат възложени допълнителни разследващи функции на Комисията, защото считам, че особено през последната година и половина има много, много неща за разследване и Комисията ще има много работа пред себе си. Позволете ми също така да не се съглася и с Вас. В началото на изказването си тръгнахте да мислите какво има в главата на вносителите – не е правилно! Може би мислят, че въвеждат нещо революционно

аз оставам с впечатлението, че Вие или не сте чели нашия Законопроект, или не сте вникнали в неговото съдържание. Защото ние в нито един момент не говорим, че ще отнемаме функциите на прокуратурата по повдигане на обвинение. Напротив, разследващите инспектори ще имат разследващи функции, а накрая прокурорът ще реши дали да внесе обвинителен акт в съда или не. Също така обжалването е предвидено само относно отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство, така че по никакъв начин тези дела няма да натоварят съда, тъй като на всичкото отгоре и техният обхват е стеснен от Законопроекта. Извинявам се, че трябва да го кажа, но ми се струва, че от Вашето 13-минутно изказване единствено колегите курсанти си тръгнаха от залата.

Господин Председател, уважаеми колеги! Ще се постарая да бъда кратък. Господин Василев, аз не съм казал, че ако имате някакви конкретни сигнали за извършено престъпление, не трябва да ги дадете, далеч съм от тази мисъл. Напротив, ние като имахме такива сигнали, ги подадохме по съответния ред. Така че това е законно право, даже бих казал, че е задължение, и мисля, че господин Рашков ще ме подкрепи, задължение е на всеки български гражданин, без да е необходимо да бъде пазен по оня закон, който мина, как доносниците ще ги пазим да не им се случи нещо. Но все пак нека да не бъркаме нещо, което е важно. Корупцията е едно, а лошото изпълнение на една обществена поръчка е съвсем друго. Там има други механизми, има граждански процес, има възстановяване на вреди, изпълнение и така нататък. моето възмущение дойде от обстоятелството за това, което тепърва най-вероятно ще предстои във връзка с жалбата, която ние сме подали. Колега Маринов, Вие сте прав относно това, че много работа ще се отвори на разследващите органи. Аз все пак поддържам тезата, че разследващите органи са достатъчно, за да могат да установят тази безстопанственост и тази корупция, за която Вие говорихте. По отношение на колегата Куленски дали съм чел Законопроекта. Аз чета всички законопроекти, моята група познава това нещо и се подготвям по тях. Само че това, което Вие сте направили, не искам да казвам грозна дума, но е тюрлюгювеч, защото има единство и борба на противоположностите там. Съгласно чл. 187 от НПК всеки сигнал, който е отправен до Вас, Ви дава основание Вие да образувате досъдебно производство. И тук не става въпрос за образуване на досъдебно производство, тук става въпрос за това и в тази връзка казах, че Вашият Законопроект, то като го четеш, си личи. Вие го направихте с целта да заобиколите главния прокурор, а то не може да стане така. Прокуратурата си е прокуратура и в България, и в Белгия, и в Холандия, навсякъде е една и съща. Дали я харесваме, или не я харесваме, това е друг въпрос, но тя е такава. Тя е единственият орган, който може да повдига обвинение и да го поддържа в съда. Така че, докато Вие работите за разнобой, няма да се постигнат никакви резултати в борбата с корупцията. Напротив, аз чух оня ден, господин Гешев като каза, че създава специализирани звена за борба с корупцията, което е похвално, и това е начинът да специализираме определени разследващи органи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

защото настоящият Закон за противодействие на корупцията и за отнемаме на незаконно придобито имущество не е ефективен. Комисията в настоящия си вид не е ефективна. „Демократична България“ в своите години, откакто е на политическата сцена, трайно отстоява, че антикорупционната функция, тоест функцията за противодействие и борба с корупцията трябва да бъде отделена от функцията за отнемане на незаконно придобито имущество. И по целта тези функции, и по субектите, които засягат, и производствата, през които се реализират, те са различни. И макар в определени случаи, тогава, когато имаме сигнал за корупционно поведение, може да се стигне до отнемане на незаконно придобито имущество, те са изключителна, изключителна рядкост. Ако погледнем годишните отчети на КПКОНПИ, какво ще видим? – Че всъщност антикорупционната ѝ функция, функцията ѝ за противодействие и превенция на корупцията е нещо като декоративна функция, тя е несъществена спрямо обема от работа, която Комисията изпълнява. Нека да видим съотношението на решенията по различните им видове и тематики. Решенията относно отнемане на незаконно придобито имущество през 2021 г. на Комисията са 67,4% 67,4% от общия обем на взетите решения. Докато решенията, свързани с противодействие на корупцията, са 8,51%, а за превенция на корупцията са 0,71%. Тоест Комисията, която е създадена да противодейства на корупцията, по-малко от 10% от нейната работа е посветена на тази функция. Какво означава това? Че предвид нивата на корупция в България, включително установени по редица тъжни международни класации, България има нужда от фокусиран орган, който в своята дейност целенасочено да се занимава единствено и само с противодействие на корупцията, като се отдели производството по отнемане на незаконно придобито имущество. Така че тези законодателни решения, които разглеждаме в момента, са необходими и са своевременни. Те не са продиктувани от това, че някой отвън изисква това, а защото българските граждани изискват ефективна борба с с корупцията. Поради тази причина „Демократична България“ ще подкрепи и двата законопроекта. Ние считаме, че предложението за това антикорупционният орган да има разследващи функции е добро предложение, защото антикорупционният орган не може да бъде превърнат само в едно статистическо бюро или бюро за разглеждане на сигнали, без да може да извършва реално процесуални действия и съответно събраните с с неговата дейност информация и документи да служат за сведение, а не да могат да бъдат ползвани като годни доказателства в съда. Защо е важно това? В момента КПКОНПИ, както знаете, има право да ползва специални разузнавателни средства. Всъщност тя ги използва доста охотно и в доста голям мащаб. Какво казват данните? Комисията е направила през 2021 г. 11 963 искания за прилагане на специални разузнавателни средства. Представяте ли си обема?!

повече. Дори през годините да виждаме едно намаляване на броя на исканията за използване на специални разузнавателни средства, към настоящия момент КПКОНПИ все още в голям обем събира информация през специални разузнавателни средства. И за какво ги ползва, къде отиват те? Може би в едни чекмеджета, в кожени куфарчета или кой знае какво? Но те в настоящия си вид не могат да бъдат използвани в съда, защото не се събират в рамките на Наказателно-процесуалния кодекс. Ето защо са важни всъщност разследващите функции на Антикорупционната комисия, за да може да бъде тя ефективен орган. Същевременно обаче „Демократична България“ трайно отстоява виждането, че този нов орган не трябва да бъде превръщан в политическа бухалка или чадър чадър спрямо удобните хора. Затова ние ще настояваме между и първо четене за повече гаранции за професионализъм на този орган и политически неутралитет. Също така ще настояваме да бъде обсъдена ролята на президента при формирането на Комисията и съответно обхвата на Закона, който ще бъде приет на второ четене. Ние ще настояваме за много детайлен дебат и ще настояваме крайният закон да бъде приет с широк политически консенсус, за да може той да бъде устойчив. устойчив. Ще подкрепим предложението за това, че отказите за образуване на досъдебно производство трябва да бъдат обжалвани пред съд. Това е дългогодишна теза на „Демократична България“ като необходима мярка, която трябва да бъде въведена в българското законодателство. Радвам се, че се чуха гласове, че обхватът на възможността за съдебния контрол на отказите за образуване на досъдебно производство трябва да бъде разширен, а не само да бъде ограничен до корупционните престъпления. Това е искрица надежда, че ще подкрепите нашия Законопроект за изменение в Наказателно-процесуалния кодекс за по-ефективно досъдебно производство и разследване и търсене на отговорност на главния прокурор и неговите заместници, където именно се предвижда един по-широк обхват на възможността за обжалване на отказите за образуване на досъдебно производство. Към края на изказването си ще се съглася с част от гласовете, които чух в тази зала. Действително ключът за ефективна борба с корупцията е в прокуратурата. Без ефективна прокуратура това, което ние ще направим с този закон, ще се превърне в поредната историческа справка за реорганизация на поредния антикорупционен орган. орган. Колеги, нека да припомня, че за да имаме ефективна борба с корупцията, ние трябва да имаме реформа в прокуратура да я направим ефективна, отчетна и демократично отговорна, защото, докато имаме главен прокурор, който е способен да казва кой да бъде разследван, кой да бъде привлечен пред съд, кога и как да се задейства прокуратура, ние ще продължаваме до безкрай да водим този дебат. Няма да се съглася с част от изказванията, които защитават тезата, че ние сме в тази ситуация и спрямо Шенген, и за това как възприемат корупцията в България нашите партньори, видите ли, просто Румъния публично говори по-добре и затова там считат, че корупцията не съществува. Нека да припомня какво се случи в Румъния. Списъкът на лицата, изпратени на съд от антикорупционната прокуратура в Румъния – фигурират 400 кметове, 800 директори на публични институции и национални компании,

мисля, че числата за това какво се случва в Румъния и ситуацията такава, каквато е в България, говорят красноречиво, че всъщност проблемът с корупцията в България не е само поради лошо публично говорене на нашите институции. Благодаря. (Ръкопляскания

Господин Председател, дами и господа народни представители! Днес сме се събрали, за да обсъдим два законопроекта, които борят корупцията. тази зала се изговори много по отношение на това как тя трябва да бъде преборена, какви трябва да бъдат институционалните механизми, но никой не каза нищо по отношение на това какво представлява корупцията. Нямаме ясна законова дефиниция, изразена в нито един от двата законопроекта по отношение на дефиниция на корупцията. Думата корупция произтича от латинското corruptio, което означава покварявам, развращавам. В този смисъл ние имаме една много широка врата за тълкуване. Например в Наказателния кодекс нямаме дефиниция за това що е то проституция, а се борим с проституцията, а в момента ние разискваме и борбата с корупцията. Колежката Цвета Рангелова отдели внимание по отношение на Законопроекта на Кирил Петков, а аз ще отделя внимание по отношение Законопроекта на Министерския съвет, който считаме, че в някои отношения е доста по-добър, и заради това ще гласуваме въздържал се за него. Считаме, че Законопроектът на Министерския съвет има някои точки, на които заслужава да се отдели внимание, като например ротационният принцип на оглавяването на Комисията, която се избира чрез жребий, а също така и критериите за избор на членове. Според нас бройката е силно занижена. Бройката от пет членове на Комисията за противодействие на корупцията е недостатъчна като представителност по отношение на борбата с това явление. една минимална бройка от пет членове по-лесно може да бъде поставена и под въздействие от различни полюси на задкулисието, заради това тя следва да бъде увеличена. В Законопроекта има и някои други положителни неща като например петгодишният мандат и правото само един мандат за членство в Комисията. Не може да разберем кому налага и защо трябва да се разделя действащата комисия на две? Със Законопроекта на Министерския съвет фактически се постига разделение на един действащ орган като ние много добре знаем, че на този, на който се дават права в момента, няма да има териториални представителства, за да бъде ефективна борбата с корупцията по места, то следва да има и териториални поделения. В този ред на мисли считаме, че е редно да се